Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Branko Bačić, ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Izvolite.

prevladavanje nepovoljnog stanja u graditeljstvu, bolje rečeno u jednom segmentu graditeljstva, a to je gradnji Ovim zakonom odnosno njegovom provedbom očekujemo kako će započeti intenzivnija prodaja stanova u Republici Hrvatskoj te će se time i započeti novi ciklus izgradnje novih stanova i time doprinijeti očuvanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta u graditeljstvu s jedne strane. A s druge strane ovaj zakon sadrži i vrlo jasnu socijalnu komponentu tj. mjeru i poticaj mladim osobama i obiteljima da po povoljnim uvjetima koje ovaj zakon omogućava odluče se za kupnju stana i riješe svoje stambeno pitanje. U uvodu želim također kazati da prema podacima Hrvatske gospodarske komore kojima raspolaže naše ministarstvo u prva tri kvartala 2010. godine bilo je oko 8344 stana izgrađena ili su u gradnji. Na temelju relevantnih podataka procjenjuje se da od početka recesije u Republici Hrvatskoj pa do danas na tržištu nekretnina ima oko 10 do 13 tisuća neprodanih stanova čija ukupna vrijednost iznosi preko 5 milijardi kuna. Iz usporedbe ovih podataka s podacima iz prethodnog razdoblja vidi se da je tijekom 2009. godine došlo do značajne stagnacije u prodaji stanova na tržištu nekretnina, odnosno da graditeljstvo ima sve manje posla te da se ovo nepovoljno stanje nastavilo kako u 2010. godini s trendom da se nastavi i u 2011. godini. Analizirajući sveukupno stanje u stanogradnji, kao i važeću zakonsku regulativu iz ove ovlasti Vlada predlaže da se prihvati ovaj zakon i da se omogući odnosno potpomogne prodaja stanova i započne novi ciklus izgradnje stanova u Republici Hrvatskoj. Ovim se zakonom u svrhu prevladavanja nepovoljnog stanja u stanogradnji i pomoći građanima uređuje subvencioniranje kamata odnosno subvencioniranje kredita koje građani uzimaju od poslovnih banaka za kupnju stanova radi rješavanja svog stambenog pitanja i također se ovim zakonom definira i omogućava jamstvo Republike Hrvatske poslovnim bankama za uplatu kamata na stambene kredite koje građani ne mogu otplaćivati zbog nenadanog gubitka prihoda. Subvencija se odobrava za kredit maksimalne visine do 100000 eura, a pri tome maksimalna cijena jednog m2 stana ne može biti veća od 1900 eura po m2 što uključuje i 1900 eura po m2 što uključuje i porez na dodanu vrijednost. Za takav kredit kupcu stana odnosno vlasniku stana država poklanja oko 14000 eura što iznosi oko 14% vrijednosti kredita, odnosno 8% od ukupnog iznosa kojega kupac vraća banci. Na ovaj način država zapravo poklanja kupcu iznos u vrijednosti potrebne za opremanje tog stana kojega vlasnik stana kupuje. Prema podacima kojima raspolaže naše ministarstvo prosječan stambeni kredit koji je odobren u prošloj godini u Republici Hrvatskoj iznosi 70000 eura po jednom stanu. S obzirom na osigurana sredstva u Državnom proračunu za 2011. godinu držimo da ćemo na temelju takvog jednog procijenjenog stana moći subvencionirati negdje oko 950 stanova, odnosno u dvije godine koliko traje zakon oko 1900 stanova bi se moglo subvencionirati temeljem ovoga zakona. Zakonom je predviđeno da će u ime Vlade Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama isplaćivati mjesečne anuitete u prve četiri godine. Maksimalna kamata odnosno efektivna kamatna stopa koja je dogovorena sa poslovnim bankama u Republici Hrvatskoj u prve će tri godine kredita iznositi maksimalno 4,95%. Iznos mjesečnog anuiteta banci u iznosu od ½ plaća kupac, a ½ iznosa mjesečnog anuiteta banci u iznosu od ½ plaća država preko APN-a i to 12 mjeseci unaprijed. Nakon proteka roka od četiri godine banke prema ovom zakonu ne smiju povećavati visinu kamatne stope više od 10% od utvrđene kamatne stope, dakle ako je to 4,95% u tom slučaju kamatna stopa iduće dvije godine banka ne smije povećati više od 5,45% Model subvencioniranja odnosi se na nove izgrađene stanove koji imaju akt o građenju i imaju ishođenu uporabnu dozvolu. Prodavatelj stana može biti investitor, može biti izvođač, može biti agencija itd. Dakle, prodavatelj stana nije unaprijed unaprijed određen da može biti samo jedan od vlasnika stana već vlasnik stana odnosno prodavatelj može biti ili investitor, građevinar, izvođač, agencija, diveloper ili netko treći. Procjena je da je ovako postavljeni model oko 70% povoljniji od komercijalnih kredita koji su danas u opticaju za četiri godine koliko traje subvencioniranje kredita od strane Republike Hrvatske. Drugi dio zakona odnosi se na davanje državnih jamstava za kupca koji u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj uzme stambeni kredit u razdoblju od dana stupanja zakona na snagu, pa do kraja ove godine odnosno do 31. prosinca 2011. godine. Republika Hrvatska time jamči otplatu kamata na stambene kredite najdulje godinu dana od dana kada korisnik kredita nije u mogućnosti istu plaćati, a zbog gubitka posla. Prednost zakona za korisnike kredita je ta što će se zahtjevi za dobivanje kredita rješavati na jednom mjestu, tj. u banci i budući kupac stana neće morati obilaziti obilaziti banku, ali i druga državna tijela već će moći sve obaviti na jednom mjestu. U proračunu Republike Hrvatske za ovu godinu osigurano je na razdjelu Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja 20 milijuna i 800000 kuna, a unutar ministarstva raspodijelit ćemo još dodatnih 8 milijuna kuna kako bi mogli osigurati u cijelosti provedbu ovoga zakona. Držimo da se provedbom ovog zakona uistinu može potaknuti stanogradnja u Republici Hrvatskoj kao što sam to u svom uvodu rekao prvenstveno iz razloga što držimo da ćemo provedbom ovog zakona potaknuti mlade ljude koji rješavaju svoje stambeno pitanje da se uistinu krenu u rješavanje svog stambenog pitanja. Naime, činjenica je da je prema podacima našeg ministarstva da je prosječna kamatna stopa na stambene kredite u prošloj godini u Republici Hrvatskoj iznosila oko 6,5%, a da će provedbom ovog zakona ta kamatna stopa maksimalno iznositi 4,95%. Dakle, držimo da je i u tom dijelu značajno smanjena ukupna visina sredstava koja je potrebna za kupnju stana i da će to svakako predstavljati značajan poticaj prema kupcima da uistinu krenu u nabavku stana i kupnju stana u Republici Hrvatskoj. Evo držimo dakle da ćemo ovim zakonom potaknuti prodaju stanova u Republici Hrvatskoj, pa Vlada predlaže da Sabor ovaj zakon usvoji u hitnom postupku. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Odbor za rad i socijalno partnerstvo, predsjednik odbora gospodin Boris Kunst. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče, državni tajniče. Pa Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora je na 51. sjednici koja je održana 2. ožujka raspravljao o Prijedlogu zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da će se predloženim zakonom pokrenuti prodaja postojećih stanova, započeti ciklus izgradnje novih stanova što će pridonijeti očuvanju postojećih i stvaranju novih radnih mjesta. Pritom je naglasio da će donošenje ovog zakona omogućiti građanima Republike Hrvatske da po povoljnijim uvjetima riješe svoje stambeno pitanje kupnjom novog stana, odnosno kupnjom većeg stana. Naime, kupac stana koji podiže kredit prema predloženom zakonu ima povoljnost smanjenja bankovne efektivne kamatne stope za najmanje 1,2 u prve četiri godine otplate kredita, odnosno da ista iznosi najviše do 4,95%. U raspravi većina članova odbora podržala je donošenje ovog zakona no bilo je i kritika. Ja ću ih pokušati ukratko samo ovdje spomenuti. Kritika je bila u smislu da nedostaje cjelovita stambena politika kojom bi se riješio veći dio problema stanogradnje i omogućila gradnja stanova za najam. Nadalje, iznijeto je mišljenje da ovim modelom može se riješiti manji dio problema, te da bi država trebala preuzeti subvencioniranje kredita do 150000 eura, a ne kako je predloženo do 100000 eura. U raspravi je isto tako iznijeto mišljenje da je problem što se misli da se neće postići pozitivni efekti. Razlog stagnacija prodaje stanova pod pad pad kupovne moći građana pritom i predloženi zakon sadrži cijeli niz ograničenja za realizaciju kredita kao što su godine života, rok otplate itd. Iznijeto je mišljenje po kojemu bi trebalo propisati i jasno definirati odnose između investitora i izvođača radova kada je u pitanju kompenzacija. U raspravi je isto tako ukazano da bi banke sa svoje strane trebale preuzeti dio rizika u ovoj gospodarskoj situaciji, a jedinice lokalne i područne regionalne samouprave aktivnije pristupiti rješavanju stambenih problema svojih građana. U raspravi je ocijenjeno da će ovaj zakon pridonijeti rješavanju stambenog pitanja velikog broja mladih ljudi, a time i potaknuti posustalu stanogradnju. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. lijepo gospodine predsjedniče, gospodine ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Odmah u uvodu klub Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika podržat će ovaj prijedlog zakona bez obzira na primjedbe koje ću iznijeti kroz raspravu isključivo s pozicije potrebe s obzirom na izuzetno veliki broj izgrađenih i neprodanih stanova. Drugo, jedan izuzetno veliki broj nezaposlenih graditelja koji su završili na Zavodu za zapošljavanje upravo zbog smanjenja aktivnosti u građevinskom sektoru posebno u stanogradnji je nešto o čemu smo svjedoci već nekoliko godina. I treće, prije godinu dana skoro smo u Saboru raspravljali o jednom prijedlogu zakona gdje smo, gdje u ovom trenutku vrijeme, vrijeme je potvrdilo da one naše konstatacije i primjedbe koje smo u tom trenutku imali na taj prijedlog zakona na žalost bili smo u pravu, izgubili smo skoro godinu dana, u tih godina prodali smo svega 60 stanova, od one silne brojke koja je bila planirana, i to smo onda rekli. Nismo sigurno, mi u klubu Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika nismo sigurni da će i ovaj prijedlog zakona postignuti onaj efekt kojega smo čuli u uvodu i od predlagača od gospodina ministra Bačića, prilično sramežljivo to piše i u uvodnim obrazloženjima ovog nacrta Konačnog prijedloga Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita, jer činjenica je da ovaj prijedlog zakona uvodi dvije novine koje smo predlagali i prije godinu dana, stranke umirovljenika je u saborsku proceduru je uputio jedan prijedlog Zakona o poticanju prodaji stanova izgrađenih neprodanih stanova koji doduše u dnevnom redu čuči već godinu dana, samo zato iz oporbe, ali dva ključna elementa iz našeg prijedloga zakona su ovdje uključena i to je dobro. To je dobro i drago nam je da se shvatio potencijal pojedinih mjera. Prva je da APN koji jedini ima iskustva kroz jedan vrlo uspjeli i neuništivi model POS-a, poticajne stanogradnje, bilo snažni pokušaj da se taj model uništi, međutim taj model se održao, ima iskustvo u tome kao agencije. Drugo dobro je da se kroz javnu nabavu išlo dogovarati kreditiranje sa bankama, što je jedan od ključnih elemenata u POS-u, u APN-u i POS-u, i poticajnoj stanogradnji. I treće, što je uvedena kategorija jamstva, jer jedan od ključnih elemenata zašto i zbog čega građani ne ulaze u kupovinu stana pored visokih cijena kapitala ili bolje rečeno kamate, drugi dio je bilo nesigurnost u zaposlenosti, u mogućnost otplate kredita. Taj problem se sad rješava s ovim jamstvenim fondom, što smo mi predlagali i kroz naš prijedlog zakona, popularno zvan post plus. Šteta što prije godinu dana ta mjera nije bila uključena i u onaj prijedlog zakona, šteta. Sasvim sigurno efekti onog prijedloga zakona bili bi snažniji nego su danas, a izgubili smo godinu dana. Činjenica da, mislim zašto ova mjera nije gospodarska, i zašto je ova mjera socijalna? Ona nije gospodarskog karaktera iz vrlo jednostavna dva razloga. Prvo, mogućnost subvencioniranja kamata, ne ulazim sad zašto u 4 godine, i aranžman je napravljen sa bankama kakav je napravljen, on je dobar, da li je moglo drugačije, sasvim sigurno da, ali da u ovom trenutku ne …/Ne razumije se./… čisto zbog odgovornosti prema potencijalu od cirka 5,2 milijarde koje nam je zaleđeno u, barem prema ocjeni stanja iz ovog prijedloga zakona koji nam je zaleđen u izgrađenim i neprodanim stanovima, čisto zbog 26 tisuća i 280 koliko je nezaposlenih bilo u 2010. i sasvim sigurno jednoj znatno većoj brojki do konca 2011. godine, nije vrijeme da licitiram o tome da li se mogla neka druga varijanta napraviti, sasvim sigurno se mogla, ali napravila se tako da se napravila. Međutim ključni je problem što je ročnost 2012. Dok cijeli ovaj sustav uđe, dok ga se usvoji u Saboru, a nadam se da će se usvojiti u Saboru, dok se naprave provedbene mjere, dok se ugovori sa bankama, dok APN napravi svoj, mi ćemo izgubiti još 2 do 3 mjeseca. Drugim riječima mi donosimo zakon koji će, kad govorimo o subvencioniranoj kamati, imati rok trajanja godinu i po dana, do konca, do 31.12.2012. Druga stvar koja je daleko veći problem, i ne vidimo razloga zašto i zbog čega, a to je jamstvo Vlade koje je osigurano ovim prijedlogom zakona, moći će koristiti kupci stana normalno ako uđu u kategoriju nezaposlenih, znači prema ovim kriterijima koji baš nisu najčišće napisani u ovom prijedlogu zakona, sigurno da bi se kroz provedbene propise to daleko jasnije razjasniti što znači ostati bez posla, da li svojom krivnjom ili krivnjom nečeg drugog, jer tu je razlika, ali mogući kupci stana moći će koristiti ovo jamstvo isključivo ako ostanu bez posla do 31.12.2011. Kaj se događa onima koji će ostati bez posla, ući će u kupovinu stana, ostati će bez posla u 2012. godini? Kaj s njima? Oni nemaju pravo? Treće, s obzirom na ograničenje za prvi stan, vrlo oštro, i ova mjera potvrđuje da je ovaj prijedlog zakona više socijalni nego kao mjera za pokretanje gospodarstva. Jer ako mi želimo pokrenuti gospodarstvo, čemu onda ograničenje? Čemu ograničenje? U onom prethodnom prijedlogu zakona koji je doživio svoj fijasko, bili smo vezani na licence. Ovdje nismo. Ušli smo sa dvije dobre mjere, a to je relativno niska kamata, podrška države u pokriću dijela kamate, jamstveni fond, ali također smo se ograničili, vremenski, na konac 2012., u jamstvenom roku na konac 2011. Ograničili smo se na prvu kupnju nekretnine. Prema tome ako je naš cilj, a to bi trebao biti cilj, pokrenuti stanogradnju, pokrenuti čitavu gospodarsku granu, dati doprinos ukupnom padu nelikvidnosti koji je preko 36 milijardi, sa ovih 5 milijardi, ili ako je to 4 milijarde, mislim teško je u ovom trenutku biti precizan, ali sasvim sigurno …/Ne razumije se./… veličine 5 milijarde, onda čemu se vezati sa rokovima, čemu se vezati sa rokovima ako su u konačnosti efekti pretvaranjem zaleđenog kapitala u živi kapital, ako su efekti kroz uvećani prihod PDV-a, ako su efekti kroz uvećani porez na promet nekretnina? Čemu se onda ograničiti?

niža cijena kapitala i drugo, jamstveni fond za one koji će ostati bez posla, a gotovo sigurno da će pad gospodarskih aktivnosti nam je, mislim gospodarske aktivnosti su nam stalno u padu i teško je očekivati ili teško je nadati se da će to značajnije krenuti u pozitivnom smjeru, ali sasvim sigurno nema potrebe ako želimo iskoristiti potencijal nema potrebe se ograničavati. I na kraju, nešto već kad nemamo prilike jer voljom parlamentarne većine naš prijedlog zakona ne dolazi, nema mogućnost za raspravu, a u dnevnom redu je ponavljam već skoro godinu dana,

nudi vrlo kratko za građane kupce kupnju stana po povoljnim uvjetima, sigurnost u slučaju gubitka posla i privremene nemogućnosti otplate do 18 mjeseci. Ovdje je predviđeno godinu dana, a mi smo ponudili do 18 mjeseci. Njihovo rješavanje stambenog pitanja, bez obzira jel to prvi stan, prva kupnja. Za investitore prodaja stanova, povrat kapitala, osigurano plaćanje. Za banke povrat kredita za građane, povrat kredita za odobreno građanima za kupnju stana. Jer pored ostalog ono što nudimo za banke i zato je naš, temeljem našeg prijedloga, a i ovog prijedloga kojega nam je Vlada sad ponudila, cijena kapitala je relativno niska zato jer našim prijedlogom bankama izbijamo 2 ključna aduta, a kojima su dizali svoju cijenu kapitala. A to je jamstvo, znači sigurnost otplate i ponudili smo u slučaju ovrhe donju zagarantiranu ili zajamčenu cijenu koju će APN natrag otkupiti od banaka u slučaju da kupac stana uđe u postupak ovrhe. Za državu za ulaganje od 1 kune samo prigodom PDV-a je 1,3 kune s porezom na promet nekretnina se penje na 1,4 kune. Vraćanje ukupno uloženog novca s kamatama u drugom dijelu obročne otplate budući da se radi o modelu POS očuvanje radnih mjesta, rast proizvodnje, likvidnost plaća i doprinosa. Kroz rasprave na odborima bilo je primjedbe na ovaj naš prijedlog. S obzirom da smo ovaj naš prijedlog ponudili u prvo čitanje ako stvarno želimo ako stvarno želimo osigurati vrlo konkretne mjere za konkretan cilj pa ajmo otvoriti raspravu pa ajmo kroz raspravu dopuniti taj prijedlog. Mi u klubu HNS-HSU-a smo spremni za sve dobre ideje koje u konačnosti daju građanima mogućnost da kupe, da riješe svoje stambeno pitanje po najnižoj cijeni i da svima onima koji su ušli u izgradnju stanova omogućimo da to prodaju, ali ne na način da u tom čitavom poslu ekstra profit osiguraju si banke i ne na način da u tom čitavom poslu da špekulativnom kapitalu osiguramo oplođivanje kroz jednu ovakvu varijantu. Ovim prijedlogom zakona je to onemogućeno, ali potentnost ovog prijedloga zakona sasvim sigurno ne odgovara onom potencijalu kojega imamo i potrebi koju imamo kad govorimo o mjerama gospodarskog oporavka.

što daje bilo kakvu mogućnost da se sustav pokrene. A onaj kojega smo imali dosad je bio neučinkovit i njegovi rezultati nakon 8 mjeseci primjene govore o promašenosti i tvrdoglavosti u trenutku kad smo kad smo rekli da ne valja. Međutim, parlamentarna većina je izabrala to rješenje što je očito bila pogreška. Hvala lijepo. (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Ja bih samo htio kolegu ispraviti obzirom da smo danas na odboru raspravljali da nije točno da odbacuju se svi zakoni koje oporba predlaže i kada smo govorili upravo o vašem zakonu koji ste vi predložili u ime HNS-a dopuni Zakona o društveno poticanoj stanogradnji i sam predlagač se u principu djelomice složio s time da taj zakon nije dovoljno pravno pismen. Znači, ne može kao takav niti se o takvome raspravljati. I da bi bilo dobro kao inicijativa nije loše ocijenjeno, ali da se pokuša napisati u principu pismenije što se tiče samog zakona i da se pokuša sa ministarstvom vidjeti kako da bude pravno taj zakon dobro napisan da bi on mogao uopće se raspravljati kao neki zakon. Jer u principu ništa konkretno ne nudi osim što opet prebacuje sve na Vladu koja bi trebala donositi nešto drugo. Hvala. Hvala. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Davor Bernardić, izvolite. uvijek je ugodnije govoriti kad se malo ovako na početku razbije opuštena atmosfera. Pa evo, dobar dan poštovani predsjedniče Sabora. Prije svega pročitat ću ovaj dio koji se tiče posljedice koje će donošenjem zakona proisteći. Kaže da će se prije svega pokrenuti prodaja postojećih stanova, a u svrhu izgradnje novih stanova, u svrhu očuvanja postojećih i stvaranja novih radnih mjesta te na taj način pomoći građevinskoj industriji i velikom broju malih poduzetnika i obrtnika koji su s njom povezani. Dakle, ta tvrdnja prije svega nije istina. Jednostavno zbog toga što ukoliko ne pustite tržištu da se prilagodi, ukoliko ne smanjite cijene, odnosno utječete da se ne smanje cijene a stanogradnja je u zadnje tri godine pala za tri puta u Hrvatskoj od 2008. U budućnosti će se graditi dvostruko manje stanova i u građevinarstvu će raditi još manje ljudi. I prema nekim mojim procjenama otprilike ovom dinamikom kojom se sada grade stanovi uz manju dinamiku u sljedećim godinama će još dodatno izgubiti 25 tisuća radnih mjesta. Znači jedini uvjeti da se počnu graditi novi stanovi da se stari prodaju u većem dijelu odnosno da se smanje cijene. E sada, što još treba reći. Imali smo kada je kriza startala modele, pa nekad je i startala nažalost za neki godinu dana za spas poduzeća neki od tih modela nisu zaživjeli kao npr. model B, također imali smo model prodajom stanova sa ovim okidačem sa pragom do tisuću 600 eura, taj također model nije zaživio. I I svaki novi model odnosno svaki novi državni intervencionizam u obliku nekog zakona je dodatna prilika za špekulaciju. I to je de facto špekulacija, jer šaljemo na ovaj način nejasne poruke ja bih rekao prodajnom sektoru, trgovini i svima onima koji su na tržištu i koji će stanove prodavati. Umjesto da sada oni spuštaju cijene stanova oni će na ovaj način gledati možda će se i kroz ovaj model u kojem 4 godine zapravo dajemo pola država subvencionira, pola iznosa rata i u povoljnijoj kamatnoj stopi možda će opet sa ovim modelom cijene stanova rasti. Dakle, to je dodatni prostor za špekulaciju. I ja bih rekao da je ekshibicionizam pogotovo u kriznim vremenima štetan pogotovo ako se radi i događa više puta. Ovo je već drugi pokušaj da se intervenira na tržište nekretnina. E sad, problem broj jedan je da stambeno tržište ne funkcionira, sudionici prvenstveno banke i developeri odbijaju smanjiti cijene pa čak i po cijenu propasti građevinske industrije. zbog toga je prodaja stanova dvostruko manja i to je ona tema o kojoj opet govorimo. Znači da će u budućnosti očekivani gubitak u građevinarstvu što se tiče radnih mjesta biti još 25 tisuća. I na taj način nema realne osnove za pokretanje bilo kakvih gospodarskih investicijskih aktivnosti. I u pravom smislu je to konstatirao gospodin KOračević ovo nije gospodarska mjera, ovo je socijalna mjera. Gospodarska mjera je uvesti red u plaćanje, gospodarska mjera je potaknuti određenu industriju stvaranjem neke nove vrijednosti, potaknuti proizvodnju koja je pala i onda na krilima ja bih rekao optimizma i novog zapošljavanja potaknuti potrošnju. Realno je danas u Hrvatskoj sve veći broj ima sve slabije kreditne mogućnosti. ne mogu ljudi dignuti kredite, ne mogu dignuti velike kredite, neki ne mogu uopće dignuti kredite. To je jedan problem. Ovaj zakon opet kao da je isisan iz prsta rađen bez ikakve stvarne procjene trenutnog stanja na tržištu odnosno tko je sve potencijalni korisnik ovih kredita odnosno tko bi se usudio i ući u takav ja bih rekao odgođeni rizik. Zašto? Zato jer imate situaciju da subvencioniranjem kamate u prve 4 godine i sa prepolavljanjem rate cijelu priču odgađate za 4 godine, a ono što potičete sa prodajom stanova iz koje se zbog ovog praga od tisuću 900 eura što je također jedna nejasna poruka koja se šalje na tržište nekretnina, znači prvi prag po prvom prijedlogu je bio tisuću 600 eura, sada je taj gornji prag tisuću 900 eura je pitanje da li to možda ide na ruku bankama jel? Vjerojatno da. i to je također jedan segment zbog kojeg je i taj ja bih rekao rizik a onda i nejasnost modela dovedena u pitanje. I sada imate situaciju da sada 4 godine odgađate problem i kažete za 4 godine će biti nekakva druga situacija i ljudi će moći otplaćivati cijene stanova. Prvo treba vidjeti tko je uopće spreman ući u taj rizik. Drugo, pitanje da li će ljudi uopće ući u taj rizik? 3. jednokratno će se s tim mjerama kroz porez na dodanu vrijednost napuniti državni proračun, jednokratno, u dugom roku će se kao u potencijalno rizičnim investicijama otvoriti na period od 4 godine velika nesigurnost kod tih ljudi koji nakon tih 4 odnosno još 2 godine koju imaju uz tu zaštićenu kamatnu stopu će morati misliti što će biti onda. Dakle, pitanje je da li će situacija za 4 godine isto tako biti sjajna i da li će ljudi moći uredno otplaćivati i servisirati svoje obaveze. Dakle, na ovaj način se problem odgađa, kratkoročno se rješava mislim pokazat će se zapravo da se ne rješava. Meni je zapravo glupo govoriti da se rješava jer će se vjerojatno dogoditi to da i ni ovaj model neće profunkcionirati. Zašto? Zato jer će ljudi čekati i niti će smanjivati cijene zbog novog državnog intervencionizma kao dodatnog prostora za špekulaciju, jel. To je tako kada imate jedna model onda su svi pogledi uprti u taj model, ajmo još nećemo spuštati cijene. Evo sada je došao novi model financiranja pa ćemo još pričekati sa prodajom stanova. I to je ono što se događa u svakom obliku ja bih rekao ekshibicionizam. jedino rješenje zapravo pustiti tržištu da se prilagodi, jedino rješenje u ovim novonastalim okolnostima. Jer ako jedan model ne prođe, onda je drugi model tako, nije baš da ima dobre pretpostavke za uspjeh. Protiv čuvanja cijena što je logično ne, su određeni investitori i bankari s jedne strane, a oštar otpor im pružaju posrednici u prometu nekretnina, procjenitelji, arhitekti, građevinski inženjeri pa čak i određeni broj banaka koji nije ušao u financiranje nebulozne količine stanova. Radi se uglavnom o dvosobnim stanovima, jer su jedino dvosobni stanovi po ovom modelu mogući za prodaju. Cijenu će upravo zbog ovoga platiti svi koji žive od toga tržišta s ciljem da se spasi razina cijena. I zato ja mogu na kraju samo konstatirati da je ovaj model koji ste sad ponudili sa okidačem na 1900 eura pokazatelj da se ide na spašavanje cijena, to je prvotni razlog, a ne na spašavanje radnih mjesta. Znači da se ide na spašavanje cijena po cijenu gubitka radnih mjesta. Jer realno, bez pada cijena neće nastati novi građevinski ciklus u stanogradnji i to svi znamo ovdje. I utoliko je taj ja bih rekao opet egzibicionizam tako, nije dobar. Hvala lijepo. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega, da se problem neće riješit to je vaša osnovna tu bila neka postavka jer cijela rasprava vam je ustvari bila na pretpostavkama i to pretpostavkama kojima ste pokušali osporit inicijativu Vlade koja točno je djelomice socijalna, ali je i gospodarsko poticajna i to ne treba bježat od toga. Mislim da bi najbolje bilo da pitate mlade ljude koji danas ne mogu riješit svoj stambeni problem, koji se potucaju po podstanarstvu, oni bi vam najbolje mogli odgovoriti, a ja vam mogu pokazat već sad neke dopise koje sam dobio od građana, a još da taj zakon nije donijet nego ono što se piše iz medija koji podržavaju Vladu u toj inicijativu. A vas bi mogao pitati što je Grad Zagreb učinio za svoje sugrađane da riješi problem rješavanja stambenog problema. Nažalost, ništa. I tu je cijeli problem. mislim da bi vam bilo bolje pozabaviti se tim problemom jer navodno da ima 3 do 4 tisuće, koliko sam pročitao, neriješenih stambenih problema u Zagrebu. Ja ne vjerujem da Grad Zagreb sa svojim proračunom ne bi mogao pomoći svojim sugrađanima.

Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita čija je svrha prevladavanje nepovoljnog stanja u stanogradnji i pomoć građanima da kupe stan po povoljnijim uvjetima. Kao što znate i danas su kolege govorili o tome da smo mi prošle godine donijeli Zakon o poticanju prodaje stanova kojim se poticala kupnja stana za one građane koji kupuju prvi stan ili za one koji kupuju veći stan, jer se naravno željelo pomoći građanima da lakše dođu do stana, ali i građevinarima koji se nalaze u teškom stanju da intenziviraju stanogradnju. Nažalost, kao što je rekao gospodin Koračević, taj zakon nije dao rezultate koji su se očekivali, odobreno je samo 74 zahtjeva, a kupljeno je 68 stanova. Međutim, APN je napravio analizu zbog čega je do toga došlo. Osnovni razlog je isti kao i u POS-u, a to je kreditna nesposobnost građana i to je strahovito veliki problem jer ljudi se jave, jako jako puno ima zahtjeva, jako puno se ljudi javi, naprave se što se POS-a tiče liste i kad trebaju ljudi dobiti kredite oni te kredite ne mogu uzeti jer su kreditno nesposobni. Druga stvar koja se pojavila ovdje u ovom slučaju je ta što su investitori ili kako oni sebe vole zvati developeri gradili stanove, građevinarima nisu plaćali nego su im davali stanove umjesto novaca. Ti ljudi nisu mogli se uknjižiti na te stanove ako ne plate 5% poreza na promet, što znači drugim riječima da bi građevinari trebali snositi tih 5% i ti stanovi bi trebali onda biti 5% jeftiniji. Oni to naravno nisu mogli i stanovi koje su im ovi dali, danas je recimo na Odboru predstavnica HUP-a govorila o tome kako bi trebalo tu kompenzaciju poticati. To je katastrofa. Ti ljudi, ti veliki investitori, ti veliki developeri trebaju platiti ono što naruče, a ne dati drugi stan i onda nakon toga dopeljati građevinare u situaciju kakvu su ih dopeljali. Međutim eto, to se dogodilo i naravno da su to glavna dva razloga zbog čega se nisu uspjeli prodati veći broj stanova. Mi danas i u POS-u odnosno APN ili država Hrvatska, kako god hoćete, ima 111 neprodanih stanova, ne znamo kome će ih prodati. Država je, iako je bilo na listi duplo više ljudi nego što se gradilo stanova, isto tako da nije bilo jedinica lokalne samouprave koje su kupile te stanove zato da bi svoju socijalu stavili unutra jer to Zakon o POS-u omogućuje, ne bi se niti toliko stanova prodalo koliko je onaj bio. Zato ja mislim da je ovaj prijedlog dobar prijedlog jer taj prijedlog ipak omogućuje nešto što onaj prethodni prijedlog nije omogućavao, a to znači da dobiva se, da ljudi dobivaju bespovratno određena određena sredstva. Pa bih rekla gospodinu Bernardiću da ne razumijem što znači njegova odgoda za pola otplate rate kad to nije odgoda nego je to bespovratna sredstva. I ako se to dobro pročita onda se jasno vidi da prve četiri godine čovjek plaća samo polovicu rate i glavnice i kamate, a taj iznosi, znači te otplate i te rate su zapravo ovo 2/3, jer su te prve rate veće uvijek nego rate koje nakon toga dolaze. Prema tome ne radi se o odgodi, radi se o tome da država Hrvatska poklanja ljudima, recimo tko kupi stan za 100000 eura poklanja mu 14000 eura za sva vremena. Dobro je i to da su ti ljudi, da se dogovorilo sa bankama i prije se probalo s bankama dogovarat, ali očito im nije bila valjda takva sila za plasmane kao što im je sada pa su ipak prihvatili tu kamatu od 4,95% i isto tako su prihvatili da sljedeće dvije godine, znači nakon ove četiri godine se kamata neće povećavati za više od 10% tako da će iznositi 5,4%. Naravno da moraju postojati određeni uvjeti, moraju postojati i slažem se da to nije ono, da je to više socijalna mjera nego što je gospodarska mjera, ali da bi to trebalo dovesti i do povećanja angažiranja građevinara s time da ne smijemo zaboraviti da nikada više u Hrvatskoj se neće graditi onoliko stanova koliko se gradilo do stada. Jer tko god je imao kakve novce, tko god je imao nešto taj je smatrao da je najpametnije uložiti u stanogradnju i tu ćemo najviše zaraditi. Vi znate tko je sve gradio stanove, ovi tzv. developeri, ljudi koji nemaju ništa. Ima on i fikus i kancelarija i gotovo. I sagradili su takve stanove i sad se država treba brinuti da bi se ti stanovi prodali. E pa mislim da smo tu ipak neke stvari i pomiješali. Naravno da treba pomoći svima, naravno da treba prioritetno pomoći ljudima koji nemaju stanove i zato mislim da je to dobra mjera. Isto tako, mislim da je dobro da se ljudima koji ostaju bez posla dade to jamstvo, zapravo bankama i da onog časa kada čovjek ugovori sa bankom kredit ako je to poslije donošenje ovog zakona, ako nakon toga ostane bez posla on onda može se pojaviti kod države i kod banke i APN mu onda omogućuje da dobije putem naravno državnih sredstava jer sva ta sredstva moraju se osigurati u državnom proračunu. Nema drugih mogućnosti. Prema tome, mislim da je to i to jamstvo koje će se dati tim ljudima i subvencioniranje ovih prvih rata u prve četiri godine mislim da je to dobro rješenje. Naravno da bi bilo jako dobro kad bi se mogli početi graditi kako smo danas razgovarali i na Odboru za rad i socijalnu politiku, da bi se bilo dobro kad bi se počelo razgovarati o izgradnji najamnih stanova i to bi bilo pravo rješenje. Međutim, najamni stanovi se ne mogu graditi samo na nivou države. Oni moraju biti prioritetno u jedinicama lokalne samouprave i to u velikim gradovima. Nigdje drugdje nije problem sa stanovima osim u velikim gradovima. Prema tome, jel' vi znate da je u POS-ovim i u zakonu onaj koji je donešen omogućeno ljudima u selima, u manjim gradovima da grade kuće isto iz potpuno potpuno na isti način kao i da kupuju stanove, da grade dogradnje ili nadogradnje. Prema tome, i to je dobro rješenje. Međutim, što se tiče najamnih stanova, znate treba se još jednu stvar priupitati i dobro napraviti jednu analizu. Koliko nama stanova uopće treba? Jer recimo ovo što je, žao mi je što nema gospodina Bernardića, koji je govorio o ovom modelu i o onom prethodnom, a zaboravio je na uzvikivanje i na godinama ponavljanje i od prof. Bežovana i dalje grada Zagreba kako se radi novi model stanogradnje u Zagrebu i kak' će to bit nešto sjajno. Sjajno je tako da danas imamo u Sopnici u Jelkovcu 600 stanova, 680 stanova neprodanih i da zapravo tu očito od te prodaje nema ništa. Grad Zagreb je probao to dati u najam te stanove. Dao ih je u najam po 2 i pol eura po metru kvadratnom. Nitko ne želi to uzeti u najam, odnosno ljudi uzmu u najam, plate unaprijed dvije rate jer tako moraju platiti da bi bila nekakva sigurnost i nakon toga ljudi izlaze van iz tih stanova. Treba se pitati jel' to bila prava lokacija, jel' to bio način gdje treba napraviti tolike stanove ili to nije ili treba naravno a kad bi se država počela miješati u to da kaže gdje vi to možete graditi, a gdje ne možete graditi onda bi bio totalni dar mar da zapravo se država miješa u sve ono u što se ne bi trebala miješati. Prema tome, ja mislim da je velim kao što sam rekla svakako ćemo podržati ovaj prijedlog zakona. Mislim da treba započeti raditi određenu analizu koliko nama stanova treba i koliko i kako zapravo zapravo sa jedinicama lokalne samouprave krenuti u izgradnju tih stanova u najmu. I samo bih još jednu stvar rekla oko programa POS plus, jer ste rekli da vjerojatno nećemo o tome razgovarati. Ono što je zapravo problem bio u tom zakonu, u tom prijedlogu zakona je taj što je zakon imao jedan članak koji je rekao sve će se riješiti programom, a program nije pravni propis i programom se to ne može riješiti jer to mora pisati u zakonu na koji način i kako. E to bi trebalo napraviti, lijepo posložiti i napraviti. Druga stvar koja je još ovdje problem to je da bi APN trebao kupiti sve stanove. APN piše, APN trebao bi osigurati, zapravo država Hrvatska 500 do 700 milijuna kuna da bi onda mogao kupiti to stanove, ali je veliko pitanje kome bi ih prodao. Treba, treba. Lijepo sve piše. Ako netko zna čitat onda i ja i svi oni znamo čitati. E i još ima jedna stvar tamo koja zapravo ima krivu pretpostavku, a ta kriva pretpostavka je da se porez, PDV vraća 60 do 80 milijuna godišnje. Znate koliko se vraća? 14 i pol milijuna kuna. I to jednostavno nije dovoljno. Eto klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj prijedlog zakona jer smatramo da je bolji od onoga koji je bio do sada. I nadam se da će stvarno ljudi iskoristiti ovu priliku i tko god treba stan, stan kupiti jer znate poklon između 10 i 14000 eura nije za baciti. Hvala lijepo. Hvala. Dva ispravka. Prvi gospodin zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Ispravit ću kolegicu Matulović Dropulić koja je rekla da građani ovim zakonom dobivaju 14000 eura gratis u 4 godine što na žalost nije točno, bilo bi dobro da je točno. Razlog je zbog toga šta u te prve četiri godine pola od tog novca ide za kamatu, odnosno banci. Dajemo banci pola od tih 14000 eura. I druga stvar, s obzirom da držite visoku cijenu stana na 1900 eura po kvadratu umjesto da je cijena stana 400, 500 eura manja država će još dobiti 100 eura PDV-a po kvadratu stana. Znači, natrag će dobiti na 60, 70 kvadrata još 7000 eura. Znači, građani ne dobivaju ništa sa ovim zakonom osim što se ide u prilog bankama i šta se ide u prilog ja bih rekao dijelu investitora koji ne mogu prodati svoje stanove. **Koračević, Zlatko (HNS)** Hvala lijepo. Pa ispravljam kolegicu Dropulić. Naime, navod, netočan je navod oko iznosa sredstava koje mora osigurati APN po modelu POS APN mora osigurati toliko sredstava koliko će veznom trgovinom čitajući model POS plus koji je gotovo identičan i POS-u i zato ne treba ga posebno normirati, posebno davati. I njegova kvaliteta je upravo u jednostavnosti. Znači, toliko koliko bude i prodao. Prema tome nema tu ničeg posebnog, a sve ono, u običnom prometu toliko bude i imal uštede na PDV-u. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Kao što svi znamo pad kupovne moći građana utjecao je na mnoge sektore, pa tako i na stanogradnju. Tijekom 2009. godine došlo je do zamjetne stagnacije prodaje stanova, građevinski radovi izvode se u znatno smanjenom obijmu, otpušteni su brojni radnici, a takav trend nastavljen je i u 2010. i 2011. godini. Prezentirani podaci su više nego uznemirujući, te govore da je u prva tri kvartala 2010. godine bilo završeno preko 46% stanova manje u odnosu na 2009. godinu. Isti je postotak i što se tiče prodaje stanova, a posljedica toga je, po nekim podacima, preko 10 tisuća neprodanih stanova u Republici Hrvatskoj. Predmetnim prijedlogom zakona želi se ponovo oživjeti posustala stanogradnja, te time isto tako potaći aktivnosti i u ostalim granama gospodarstva. Procjenjuje se da će se spriječiti povećanje broja nezaposlenih, dapače namjera je da se broj istih postupno smanjuje, i da se ovakvim prijedlogom zakona zaživi gospodarstvo. Poznata je isto tako i činjenica da stanogradnja uključuje aktivnosti ostalih grana, kao što je drvna industrija, tekstilna, kemijska, metalna i druge, i kao takova ima veliku pokretačku snagu, ali isto tako i obrnuto ukoliko se proces odvija u suprotnom smjeru. Posustajanje stanogradnje je proces koji se reflektira na mnoge grane industrije, pa i na malo i sitno obrtništvo, stoga postoje više nego opravdani razlozi da se po ovom pitanju učine ozbiljni i strateški usuglašeni koraci, a prvi od njih po našem mišljenju mogao bi biti i donošenje ovog zakona. Predmetni prijedlog zakona ima za cilj prevladavanje nepovoljnog stanja u stanogradnji na način da se subvencioniraju kamate na stambene kredite građana u razdoblju od donošenja ovog zakona, o kojemu danas ovdje raspravljamo, pa do 31. prosinca 2012. godine, a za jamstva od dana donošenja ovog zakona do 31. prosinca 2011. godine. Zakon propisuje starosnu dob tražitelja subvencija, pa tako određuje da se odobrava onim građanima koji su mlađi od 45 godina života, da niti jedan od bračnih drugova nema u vlasništvu stan ili kuću, odnosno supružnici mogu imati samo jedan stan koji se prodaje radi kupnje većeg stana, zbog potreba vlastitog stanovanja. Propisuje se da se subvencioniranje kredita odobrava za kupnju novog stana u zgradi, te da prodajna vrijednost uključujući i PDV nije veća od tisuću 900 eura u kunskoj protuvrijednosti, te da se subvencioniraju iznosi do maksimalno 100 tisuća eura sa rokom otplate od 20 godina naviše. Subvencioniraju se krediti građana s onim poslovnim bankama koje odabere Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, nakon provedenog javnog prikupljanja ponuda. Dakle mogućnost da država 4 godine plaća polovicu rate kredita imat će kupci novih stanova i do iznosa do 100 tisuća eura. Po svemu tome procjenjuje se da bi država kredit od 50 tisuća eura kroz 4 godine bespovratno dala oko 7 tisuća, na 70 tisuća eura dala bi država oko 9 tisuća i 800 eura, a za maksimalan iznos od 100 tisuća eura bespovratno bi kroz razdoblje od 4 godine dala oko i 960 eura. Iz tog razloga u državnom proračunu za ovu godinu osigurana su sredstva u iznosu od 28 milijuna kuna. Kredit građana subvencionira se na način da se sredstvima iz državnog proračuna plaća polovica mjesečnih obroka prve 4 godine, uz kamatu koja ne može biti veća od 4,95 efektivne kamatne stope godišnje. Odabrana poslovna banka nakon prikupljene propisane dokumentacije u roku 8 dana mora odlučiti o davanju kredita tražitelju, a krajnju odluku o odobravanju subvencioniranog kredita donosi APN, koji u roku 3 dana od dana njezinog donošenja obavještava banku. U članku 15. ovog prijedloga zakona kojim se propisuju rokovi nije naveden rok u kojem je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina dužna donijeti odluku o davanju ili uskraćivanju subvenciju podnositelju kredita, nego je samo dovedeno da nakon donesene odluke istu u roku od 3 dana dostavljanja odabranoj banci. Stoga po našem mišljenju trebalo bi propisati i to. Ovim prijedlogom zakona kupcima će se omogućiti povoljniji uvjeti za kupnju novog stana, jer on omogućava kupcu da prve 4 godine plus dvije godine otplate kredita precizno predvidi troškove kredita, s obzirom na nepromjenjivost stope kamata. Tako će i anuiteti tog kredita ostati nepromijenjeni. Ovim prijedlogom zakona propisuje se da jamstvo za otplatu kamata odobrava na subvencionirane kredite uzete odabranih poslovnih banaka i za kredite uzeti kod drugih poslovnih banaka. Ovaj model namijenjen je građanima koji će od stupanja na snagu ovog zakona do kraja ove godine ostati i bez posla. Znači ta bi grupa građana mogla računati da će im država najduže godinu dana plaćati kamatu na kredit, jer u prvim godinama na kamatu otpada gotovo dvije trećine kredita. Predmetni zakon imat će zasigurno pozitivne efekte na aktivnosti tržišta nekretnina, međutim ovakvim modelom investitorima i bankama i dalje se omogućava da stanove plasiraju po cijenama koje su po našem mišljenju više od realnih, jer realne cijene su one koje se formiraju na tržištu, bez intervencije izvršne vlasti, a na ovaj način cijene će, ipak moramo to priznati, ostati fiksirane. Klub HSS-a podržat će ovaj prijedlog zakona, ali smatramo da za očekivani učinak možda ovo nije dovoljna mjera. Smatramo da je potrebno donijeti sinergijski set mjera koje će uzimati u obzir sve aspekte tržišta, razloga za nastanak postojeće situacije, moguća rješenja koja su tržišno ostvariva i dugoročno održiva, te interese krajnjih kupaca podjednako kao i svih aktera stambenog tržišta. Hvala

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Drago mi je da je i gospodin ministar danas s nama, i pohvalno je, da čuje i primjedbe i mišljenja o zakonskom prijedlogu koji nosi naziv Prijedlog Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita, s konačnim prijedlogom zakona. I već rečeno ovdje, od bivše ministrice, da je ovo zapravo poboljšanje u odnosu na Zakon o poticanju prodaje stanova, kojim je od tisuću planiranih stanova prodano samo 60. Ovaj puta u ovaj zakonski prijedlog, a temeljem članaka ovoga zakona sudjeluje i APN, Agencija za promet nekretnina, za koju smo do sada uglavnom bili slušali i davali joj, pridavali važnost kod otkupa stanova i stambenih objekata, kuća na područjima od posebne državne skrbi. A i taj posao nažalost nije završen pa imamo jednu problematiku i neriješenu situaciju sa građanima građanima RH koji su doselili iz drugih republika na područje od posebne državne skrbi, a i kasni se i u izlasku tzv. komisije na teren i po 2 do 3 godine kasni izgradnja stambenih objekata na područjima od posebne državne skrbi. Evo, moram ovih dana pisati i prijedlog pisanim putem ministru da potakne napokon da komisija iziđe u ta područja jer po 2 i 3 godine su zahtjevi poslani, a još uvijek nema nikakvoga odgovora. Ali, to nije tema ovoga današnjeg zakonskog prijedloga negoli subvencioniranje subvencioniranje i državna jamstva stambenih kredita. Točno je da je predlagatelj ovoga zakona imao namjeru da to bude jedna i gospodarska i jedna socijalna mjera. Točno je da je i došlo do određenih promjena, da je dakle više onaj tko uzima ili tko kupuje stan nije obvezan po isteku vraćanja kredita banci još vratiti i taj dio kojim država sudjeluje u početku otplate. Dakle, to je poboljšanje zaista u odnosu na prijedloge koje smo čuli i putem medija. I točno je to da je to sasvim sigurno ukoliko se netko odluči za kupovinu stana velika pripomoć tim ljudima. E međutim, postoji i eto ali, kakva je uopće kreditna sposobnost ili nesposobnost građana? I u samom materijalu, dakle na stranici 1. piše da je jedan od glavnih razloga stagnacije prodaje stanova pad kupovne moći građana. Točna konstatacija. Ali i pad kreditne sposobnosti građana. Pored 335 tisuća nezaposlenih, pored 100 tisuća kažu onih koji ne primaju plaću, a rade, pored toga što smo u Zakon o radu uveli i gotovo svim poslodavcima omogućili zapošljavanje isključivo na određeno vrijeme, dakle postoji nesigurnost u ovom području, dakle području rada, vrlo teško se ljudi odlučuju za kredit, za ulazak u kredit. Evo, ovdje piše do 100 tisuća eura, a da razmišljaju o tome kako vratiti taj kredit i pored toga što je ovo dobra namjera i u dobroj vjeri ovaj zakon kojim se pokušava evo da se dođe do veće prodaje stanova kako ovdje piše da je u 2009. i 2010. izgrađeno 8,5 tisuća stanova, ajde da zaokružim, a prodano samo 4 tisuće. A od ranije još je neprodano 6 tisuća. Dakle, ukupno 10 tisuća stanova je na ponudu. E sada, gospodine ministre vi ćete meni reći, ili da vam kažem ja i da se složimo, da je izvedbena cijena stana u RH već dugi niz godina oko 700 eura. Je li tako? 700 eura izvedbena cijena stana. Da, da dakle ja govorim o stanu. E sada, ovdje se govori o maksimalnoj cijeni od 1900 eura. Što to država zapravo subvencionira i koga? Je li cijena stana od 1900,a kažu do 1900, znači može biti i 1600, tako 1100 da, može biti u Sesvetama ili ne znam u Dugom Selu i 800 ne znam. Dakle, je li ova cijena, jesu li cijene zaista realne ili se drže i dalje bez obzira što su one pale još uvijek previsoke? Kamata od 4,95% koja se ugovara sa bankama se nakon 4 godine može povećati još 10% pa onda ona iznosi 5,4% kako je rekla gospođa Dropulić, bivša ministrica. Do 4 godine otplate se garantira, jamči da se kamata neće povećavati, ali nakon toga će se povećavati sljedeće 4 godine, može se povećati. A hvala Bogu ne bi bile banke banke da komercijalne banke da takvu mogućnost uredbe i takvu zakonsku mogućnost i ne iskoriste. I sad se onda čovjek pita koga se to onda subvencionira? Da li je opstanak ovako relativno još uvijek visokih cijena stana, da li banke ili građanstvo, one koji kupuju stan. Ja kažem, evo kako i sam ministar je kažem u dobroj vjeri izmijenio onaj prvotni Zakon o poticanju prodaje stanova gdje je bilo onih 200 eura za kupovinu stana koje su zapravo bile uglavnom mogla koristiti samo bankama što su građani ocijenili vrlo, vrlo malim brojem prodanih stanova na taj način, 60 Ja bih volio kada bi potaknuli stanogradnju, investicijski ciklus itd. Ulagači ili kako ovdje vole investitori, strana riječ, developeri još stranjskija riječ. Dakle, imamo našu riječ ulagač u izgradnju stanova, dakle ne moramo lomiti jezik sa developerima, investitorima itd., su također kako reče gospođa Dropulić, jednostavno kompenzacijama pokušali isplatiti izvođače radova, izvođače u stanogradnji. Kao u, da ne kažem u prvobitnoj zajednici. Ti meni bagere i dizalice ja ću tebi dati 2, 3 stana jel'. I što imamo od toga? Što država ima od toga? I gdje je onih 5% što kaže gospođa Dropulić koji se nisu slili umjesto 80 planiranih milijuna slilo se 14 milijuna u državnu blagajnu. Nije dobro uvijek izražavati isključivo pesimizam i sumnju. Tako da i HDSSB i osobno smo razgovarali u klubu ćemo podržati ovaj zakonski prijedlog, podržati u nadi da će evo efekt ili ili posljedica ovog zakonskog prijedloga ipak pomoći i potaknuti i donijeti nekakve pozitivne rezultate. Dakle, nismo zločesti dobre stvari ćemo uvijek podržati, a u nadi i vjeri. Ali kažem da je još uvijek upitno s obzirom na slabu kupovnu moć za kreditnu sposobnost ljudi hoće li ove mjere uhvatiti korijena i hoće li biti koristi. Ja bih volio da bude da me krivo netko ne shvati. Kako će biti? Vidjet ćemo gospodine ministre, kažem evo i mi bismo voljeli da bude uspjeha od ovog vašeg zakonskog prijedloga, pa se pridružujemo prihvaćanju. Slažemo se sa vašim prijedlogom zakona. Hvala lijepo. Hvala. Ministar Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo samo ću se na nekoliko primjedaba koje se odnose na zakon osvrnuti i možda zbog pojašnjenja dati još nekoliko informacija. Naime, slažem se da je budućnost stanogradnje u Hrvatskoj rješavanje i korištenja stanova kroz stanove građene za najam. I to će vjerojatno biti budućnost Hrvatske s obzirom da prema podacima su Hrvati narod u Europi koji ima najviše nekretnina u svom vlasništvu i da će vremenom svakako ova želja da budeš vlasnik stana bude sve manja i da će se kroz Zakon o najmu stanova ili kako će se taj zakon zvati svakako usmjeriti prema gradnji stanova u Hrvatskoj koji će biti određeni za najam i da će to vjerojatno biti u budućnosti. No u ovom trenutku stanovi koji nisu na tržištu su građeni za prodaju, građeni su po mjeri kupca. Na taj način su i financirani i mi toga moramo biti svjesni. Prema tome, slažem se evo ponavljam da ćemo i mi uz ministarstvo i da će Vlada svakako u dogledno vrijeme ići sa prijedlogom tog i takvog zakona. Druga stvar koju želim reći ovdje nema gospodina ... on je rekao da će ako se ovaj zakon usvoji da će ga se vjerojatno njegova realizacija početi za nekoliko mjeseci, tako da će ono vrijeme u kojemu država daje jamstvo za kredit kupcu biti vrlo kratko, pa prema tome da to neće moći polučiti značajnije rezultate. Nije to točno. Naime, ako SAbor u petak usvoji ovaj zakon, mi smo u ministarstvu već pripremili dva naputka kao podzakonski akt koji definiraju način provedbe samog zakona. Ja ne vidim razloga jer tu APN nema nikakvih dodatnih problema, odnosno dodatnih aktivnosti koje prethode realizaciji zakona. Prema tome, prvi stanovi po ovom zakonu mogu ići u prodaju i kupovati se po ovom zakonu već tijekom travnja najkasnije 1. svibnja. Prema tome, negdje 7 do 8 mjeseci će i ta odredba koja se odnosi na državna jamstva za stambene kredite za toliko će se vremena moći koristi. Druga stvar, gospodin Bernardić, otišao je rekao je da ovaj zakon više ne podrazumijeva da gradnju stana mora raditi licencirana tvrtka, jer jasno u zakonu piše da stan koji se bude moguće kupovati po ovom zakonu mora imati akt uporablja, a to onda jasno podrazumijeva da ga je gradila i da je u njegovoj gradnji sudjelovala licencirana tvrtka. Što se tiče POS-a plus ili zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticajnoj stanogradnji. Ja moram reći da sam taj zakon vidio još dok sam sjedio ovdje u SAboru i da sam o njemu raspravljao. I ja i tada a i sada ću reći isti stvar, to je da ja u tom zakonu ne vidim kako i na koji način se stanovi po tom zakonu POS-plus mogu kupovati, bez niza podzakonskih akata, bez niza novih propisa koji bi detaljnije propisali realizaciju takvog zakona. Naime, tamo su bila dva ili tri čini mi se članka u tom zakonu koji upućuju na donošenje programa koji bi onda realizirali taj zakon. Ali ja mislim da svima nama i u Vladi i u Saboru jasno da zakon koji nije fiskalno definiran koji nema osigurana sredstva za njegovu provedbu, a ta sredstva čuli smo nisu mala nego su dosita velika. O takvu je zakonu izlično i razgovarati ako se ne zna koliki je financijski kapacitet provedbe toga zakona. A kada ne bi bilo takve financijskog ograničenja, onda bi ovaj zakon bio najbolji na svijetu, jer mi bismo mogli reći da neizmjeran, ogroman, nemjerljiv broj stanova financirati. To ne možemo reći. Znamo da su nam sredstva u proračunu znamo koliki je to iznos i mi onda govorimo o tisuću 900 stanova. Prema tome, ne možemo govoriti o nekakvom modelu za kojega nemamo jasno financijski utvrđena sredstva i ta sredstva osigurana u proračunu za 2011. godinu ili u smjernicama za 2012. i 2013. godinom. Bilo je riječi o tome da zakon ide bankama na ruku i čak u javnosti su mnogi govorili kako ovaj zakon ide bankama na ruku. Ja mislim da svjestan sam da niti u jednom kreditu koji banke daju građanima banke ne gube. To je svima nama jasno. Ali razlika između kredita kojega kupac stana uzima sa ovim zakonom i bez ovog zakona, banka na kraju za stan od tih 100 tisuća eura dobija 6 tisuća eura manje. Ako smo rekli da ćemo ovim zakonom financirati oko oko 2 tisuće stanova, ako govorimo da je prosječni stan u HRvatskoj 70 tisuća eura, onda će realizacijom ovog zakona banke za stanove koji se budu prodali po ovom zakonu dobiti 12 milijuna eura manje sredstava. Ja mislim da taj podatak govori o tome koliko ovaj zakon ide bankama na ruku. Točno je socijala, to sam ja u svom uvodu rekao prvenstveno iz razloga, što će kupca ako kupi po ovom zakonu stan od 100 tisuća eura u konačnici umjesto 175 tisuća eura koliko vraća nakon 25 godina, vratiti 20 tisuća eura manje. Od tih 20 tisuća eura manje država će mu pokloniti 14, a 6 tisuća eura s obzirom da je kamata smanjena na 45 u prve 4 godine i još u iduće 2 se se može maksimalno povećat 10%, dakle do 5,45%. Kupac stana ako kupi po ovom zakonu stan od 100000 eura platit će manje banci u 25 godina 20000 eura. Ono što je važno i to sam u svom uvodu rekao, u prve četiri godine će on sa tom uštedom poklonom državi moći gotovo u potpunosti opremiti stan, a to za mlade ljude koji kupuju stan je iznimno velika stavka zbog toga što kada kupuju stan u pravilu dižu još jedan kredit da bi stan opremili. Na ovaj način mi omogućavamo da on doista taj drugi kredit ne mora uzimat već da sredstvima sredstvima koje dobiva po ovom modelu u prve četiri godine uistinu u potpunosti opremi stan. I još jedna stvar bitna koju želim reći, gospođa Dropulić je to točno rekla, loši projekti, a takvih u Hrvatskoj ima, ja ih ne želim izdvajati, ne želim praviti nikome lošu reklamu, ali loši projekti nikakvim modelom, nikakvim zakonom neće postat dobri projekti. Oni koji su radili loše projekte ti će morati značajno smanjiti cijenu stana jer nijedan model neće potaknuti kupca da kupi stan tamo gdje mu se ne dopada, tamo gdje ne živi, tamo gdje mu nije prilično stanovanje i po mjeri koju on ocijeni da je potrebna za rješavanje jednog od najvažnijih životnih pitanja, a to je rješavanje vlastitog stana. Prema tome, slažem se da je zakon u velikoj mjeri socijalan, ali ako uspijemo kroz prodaju 1900 stanova i kroz model u kojemu dajemo kao država jamstvo kupcima, neovisno o tome koji stan kupuju, prvi, drugi, treći, neovisno o tome koliko kupac ima godina, potaknuti i ohrabriti u ovim godinama krize kad se doista lakše gubi posao nego u godinama gospodarskog rasta onda ja mislim da ćemo kroz prodaju stanova ipak u određenoj mjeri potaknuti novi ciklus stanogradnje, a to znači potaknuti gospodarstvo. I zato mislim da zakon jest socijalan, ali je u isto vrijeme u svakom slučaju zakon i jedna od gospodarskih mjera jer ponavljam, prodajom stanova otvara se mogućnost novog ciklusa stanogradnje. Ako se ne proda 10 do 13 tisuća novoizgrađenih stanova u Hrvatskoj nema značajnije nove nema značajnije nove stanogradnje u Hrvatskoj. Prema tome, ocjenjujemo da u tom dijelu svakako ovaj zakon može potaknuti stanogradnju, a time jasno onda postaje i gospodarska mjera. Evo toliko,

Naime, točno je sljedeće, a to je da kroz raspravu u prvom čitanju sve nejasnoće, sve primjedbe, svi prijedlozi mogu se razjasniti i pojasniti, ali da bi se to uopće moglo dogoditi treba jedna mala sitnica, a to je otvorit raspravu koju taj zakon čeka već više od 8 mjeseci. I dobro je da iz naših prijedloga zakona POS+ i u ovaj prijedlog zakona je uvedena kategorija i jamstva dobro da iz našeg prijedloga, kao što piše u našem prijedlogu POS+, krenulo se u "javnu nabavu" sa bankama u financiranju čitavog projekta. To je dobro. A vi ste kroz ispravak netočnog navoda potvrdili sve ove dobre strane i ove prijedloge zakona. a moja ispravka je bila vezana prije svega na navod gospodina ministra da je POS+ podnormiran i ponavljam još jednom, treba samo jedna sitnica otvoriti raspravu, a ne da taj zakon već to 8 mjeseci čeka. Dobro. U 18,07 sati isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra sa pojedinačnom raspravom. Prvi na redu je gospodin zastupnik Boris Matković.